Það kemur engum lengur á óvart að núverandi stjórnvöld í Ísrael nýti hvert tækifæri til ofsafenginna og ofbeldisfullra viðbragða gagnvart Palestínumönnum en allt er það hluti af áætlun ísraelskra stjórnvalda um að sölsa undir sig landsvæði Palestínumanna, hrekja þá á flótta og hertaka landsvæði Forseti. Aðeins samhæfður og hávær þrýstingur frá alþjóðasamfélaginu getur mögulega hnikað áformum ríkisstjórnar sem virðir mannslíf að vettugi. Það þýðir að ríkisstjórnir allra landa, líka Íslands, þurfa að sýna frumkvæði og hafa þor til að tjá sig gegn stríðsglæpum, tjá sig gegn drápi á börnum og mótmæla harðlega þjóðarmorðum.

Fórnarlömbin í þessum árásum eru almennir borgarar, konur og börn. Það liggur algjörlega klárt fyrir af hálfu íslenskra stjórnvalda að þessar aðgerðir eru ólögmætar, þær brjóta í bága við alþjóðalög, alþjóðlegan mannúðarrétt

Okkar afstaða er algjörlega skýr: Það á að virða alþjóðalög og árásir óbreyttra borgara eru algerlega óásættanlegar. Við höfum líka minnt á það að Ísland hefur viðurkennt sjálfstæði Palestínu lausn á þessum átökum verður að byggjast á tveggja ríkja lausn. Fyrir liggur að það er afstaða íslenskra stjórnvalda. Hv. þingmaður segir: Það þarf samstöðu þjóða. Ég held að við getum verið sammála um það. Þetta er eitt af þeim málum þar sem við höfum séð

og hvetja þessi ríki til að beita sér á alþjóðavettvangi til þess að ná fram friðsamlegri lausn á þessum málum. Forseti. Ég get ekki annað séð en að svar hæstv. utanríkisráðherra undanfarna daga, það sem við höfum séð í fjölmiðlum, virðist vera að gera ekki neitt nema einhver annar geri það fyrst. Það er það sem við erum að sjá. Það er hægt að hafa alls konar orð uppi en þetta snýst um aðgerðir og við getum alveg sýnt gott fordæmi þó að aðrar þjóðir séu ekki á undan okkur. Við getum alveg leitt leiðina. Ég spyr bara: Hvað er svoleiðis afstöðuleysi annað en bara fullkominn heigulsháttur? Að sama skapi hefur þingflokkur VG gefið út einhvers konar yfirlýsingu um helgina þar sem landtökustefna Ísraels er fordæmd, gott og vel, en málfundaæfingar þingflokks forsætisráðherra eru innantómt hjal miðað við þær raunverulegu aðgerðir sem forystuflokkur í ríkisstjórn Íslands gæti sett í gang ef hann raunverulega vildi.

að mál á borð við þessi séu leyst á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þess vegna höfum við verið að beita okkur fyrir því að þeir aðilar sem við erum í mestum samskiptum við þar innan borðs, sem eru norsk stjórnvöld, hafi okkar afstöðu á hreinu og það liggur algerlega fyrir hver hún er. Ísland viðurkenndi sjálfstæði Palestínu og var meðal fyrstu ríkja til að gera það. Raunar var ég í ríkisstjórn þegar það var gert, bara til að rifja það upp fyrir hv. þingmanni sem kallar hér eftir aðgerðum. Afstaða Íslands til ólögmætrar landtöku Ísraels er algerlega klár og henni hefur ítrekað verið komið á framfæri á alþjóðavettvangi. Það er mitt mat og mat ríkisstjórnarinnar að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sé sá rétti vettvangur sem eigi að taka á þessum málum. Það er það sem ég mun hafa að segja við utanríkisráðherra bæði Bandaríkjanna og Rússlands um þessi mál því að það skiptir máli að þetta sé leyst á þeim vettvangi sem þjóðir heims hafa komið sér saman um að eigi að vera vettvangur til að leita lausna í jafn flóknum málum og þetta mál er.

veltur á því að vopnahléi verði komið á milli Ísraels og Palestínu. Við getum þrýst á að svo verði og við getum beitt okkur víða í alþjóðasamfélaginu. En við megum heldur ekki hafa það þannig að við skýlum okkur á bak við

Ég vona að þetta sé ekki eingöngu einhver syndaaflausn því að mér finnst afstaða íslensku ríkisstjórnarinnar ekki vera skýr þegar kemur að þessum málum. Það er alveg ljóst að Ísrael er í algjörri yfirburðastöðu gagnvart Palestínu, bæði hvað varðar hernaðarafl og efnahagslegan stuðning frá erlendum ríkjum. Að mínu mati getur Ísland einfaldlega ekki setið hjá þegar kemur að mannréttindabrotum, hvar sem þau eru í heiminum. Mig langar því að spyrja hæstv. forsætisráðherra: Hver er afstaða

hvort sem við erum að ræða jafnrétti kynjanna, mannréttindi í stríðsátökum eða friðsamlegar lausnir. Við tölum fyrir mannréttindum og við tölum fyrir friðsamlegum lausnum. því að hv. þingmaður hvetur okkur til þess þá leyfi ég mér að segja að það gerum við og það mun ég líka gera á fundum mínum með Blinken og Lavrov. Þar verður að sjálfsögðu rætt um málefni norðurslóða en þar mun ég líka taka þessi málefni upp. Það skiptir gríðarlega miklu máli að þessi ríki

hana, hefur verið komið skýrt á framfæri. Það á að virða alþjóðalög og árásir á óbreytta borgara eru brot á alþjóðalögum. Þær eru óásættanlegar og mannfallið sem við sjáum í þessum átökum er fyrst og fremst meðal óbreyttra borgara. Þess vegna verður að koma á vopnahléi og síðan þarf auðvitað að reyna að finna friðsamlegar lausnir til lengri tíma. En við vitum líka að þessi landtaka er ekki ný af nálinni, hún hefur staðið árum og áratugum saman, og hún er ólögmæt. Það er líka afstaða Íslands.

að við vitum að það er áherslumunur, og miklu meira en það, á ríkisstjórnarflokkunum og það er ágætt að menn hafi það í huga. Þess vegna skiptir máli og er þýðingarmikið að forsætisráðherra tali skýrri

er að mælast til þess að þessi ríki, sem skipta svo miklu máli í alþjóðasamfélaginu, beiti sér í fyrsta lagi fyrir vopnahléi og í öðru lagi fyrir einhvers konar langtíma friðsamlegri lausn. En fyrst þarf auðvitað að koma á vopnahléi því að núna er fólk að deyja, óbreyttir borgarar, karlar, konur og börn,

„Það er alveg á hreinu að það verði forgangsatriði hjá okkur að verja stöðu fólks fyrir þessum skakkaföllum eftir þeim leiðum sem færar eru í því.“

Það er algjörlega óásættanlegt að áhrifa þessa ástands á verðtryggð lán heimilanna gæti um ókomna tíð, því þegar verðtryggðu lánin hafa einu sinni hækkað þá lækka þau ekki aftur. Í þessu felst einmitt einn stærsti galli verðtryggingarinnar. Heimilin súpa seyðið um alla framtíð vegna tímabundinnar hækkunar verðbólgu, á meðan lánveitendur hagnast um langa framtíð á þessari sömu tímabundnu hækkun.“ Verðbólga hefur Verðbólga hefur aukist statt og stöðugt undanfarið ár og mælist nú 4,6%. Þá er verðbólga nú farin af stað í Bandaríkjunum og mælist þar einnig 4,6% en hefur ekki mælst jafn mikil síðan í september 2008. Við verðum að grípa til aðgerða strax áður en verðbólgan eykst frekar. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra: Hvað ætlar þessi ríkisstjórn að gera nú þegar aðeins nokkrar vikur eru eftir af löggjafarþinginu til að vernda heimilin í landinu fyrir verðbólgunni? Og hvers vegna styður hæstv. forsætisráðherra ekki frumvarp Flokks fólksins um að setja tímabundið þak á verðtryggingu húsnæðislána og banna slík lán? Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Hún byrjaði á að vitna í mín orð um að við myndum leggja okkur fram um að hlífa fólki við þeim skakkaföllum sem af faraldrinum myndu hljótast og ég hlýt að svara því til hér að það hefur svo sannarlega verið gert. Ég ætla ekki að taka allan tímann í að telja upp allar þær aðgerðir sem hafa falist í því að koma til móts við þau sem hafa misst vinnuna með því að lengja tímabil tekjutengdra atvinnuleysisbóta, hækka atvinnuleysisbætur, hækka barnabætur hækka barnabætur og koma til móts við fólk með margháttuðum félagslegum úrræðum til að styðja það í gegnum þennan faraldur. Það hefur svo sannarlega verið okkar leiðarljós alveg frá upphafi að styðja við fólk í gegnum þennan erfiða tíma og það höfum við gert. Ég er ekki í nokkrum vafa um að allar þessar aðgerðir hafa orðið til þess að samdrátturinn hefur orðið minni en spáð var og ég er ekki í nokkrum vafa um að allar þessar aðgerðir verða til þess að við munum spyrna mjög hratt við nú þegar birtir til. Við sjáum að nú birtir til. Fyrirtæki eru farin að ráða fólk í vinnu, átak ríkisstjórnarinnar Hefjum störf gerir það að verkum

Það sem hefur leitt verðbólguna er annars vegar húsnæðisverð og hins vegar matarverð. Ég vil segja hvað varðar fasteignamarkaðinn að þar höfum við verið að glíma við uppsafnaðan framboðsvanda. Það er hins vegar verið að byggja mikið núna og meira á þessum árum en hefur verið gert lengi til að mæta þessum framboðsvanda. Það er mjög mikilvægt að þær aðgerðir sem við höfum ráðist í á þessu tímabili

alla þá snilli sem ríkisstjórnin hefur verið að vinna í þessum Covid-faraldri. Ég var eingöngu að reyna að draga fram verðtryggð húsnæðislán heimilanna með tilliti til þess hversu gríðarleg hækkun verður á höfuðstól þeirra lána og með tilliti til þess að nú hefur verðbólgan tæplega tvöfaldast miðað við verðbólguviðmið Seðlabankans.

Herra forseti. Ég fór hér áðan yfir horfurnar hvað varðar verðbólguna og við þurfum líka að horfa til þess að þær spár sem núna eru að birtast byggi á því annars vegar að styrking krónunnar verði til þess að draga úr verðbólgu að viðspyrna ferðaþjónustunnar, sem við getum verið nokkuð bjartsýn á miðað við stöðuna núna, muni sömuleiðis styðja við þá þróun, þannig að ég held að það skipti miklu máli að horfa til

Það væri óskandi að hægt væri að ljúka vinnu við það frumvarp, sem var hluti af yfirlýsingu okkar í tengslum við lífskjarasamninga. Þegar við skoðum hvernig þessi mál hafa verið að þróast þá hefur þróunin verið sú að markvisst hefur dregið úr vægi verðtryggingar á innlendum lánamarkaði. Mun fleiri velja sér óverðtryggð lán. Það er jákvæð breyting gagnvart verðtryggingunni. Þetta frumvarp er hér inni og það er hægt að ljúka vinnu við það.

hvernig ráðuneyti hans og stofnanir hyggist fylgja eftir reglum um að hámark 50 farþega megi setja í land á Hornströndum hverju sinni.

Hafa hæstv. ráðherra og hans fólk gaumgæft nýfallinn sýknudóm og eru þar ástæður til að herða löggjöf? Hvernig hyggst ráðherra og hans fólk tryggja að ekki fleiri en 50 farþegar verði settir í land á Hornströndum í einu?

fylgja því eins og hægt er. Þetta er í rauninni ákall frá fólkinu á svæðinu sem þarna er, landeigendum, um að reyna að takmarka þann fjölda sem veldur þarna talsverðum ágangi, eins og ég hef skilið málið.

Ég hvet hann til dáða í því að gaumgæfa nú þegar þennan dóm og kanna hvort aðgerða er þörf. En vegna þess að hæstv. ráðherra vitnaði í aðgerðaáætlun vegna þessa svæðis þá stendur til á árinu 2021 að endurskoða ákvæði um stærðir gönguhópa, að endurskoða ákvæði um tilkynningarskyldu og vinna á úttekt á landvarðaþörf á svæðinu.

nefnir hér, enda erum við með yfir 120 friðlýst svæði á Íslandi þannig að það er erfitt að vera inni í málefnum hvers og eins þeirra.

Ég veit að ráðherrann gerir sér mætavel grein fyrir gildi listnáms, bæði fyrir þá einstaklinga sem það stunda og eins fyrir samfélagið í heild og bæði til að skapa verðmæti sem ekki verða mæld í krónum og aurum og líka til að skapa verðmæti sem verða mæld í krónum og aurum því að víða um heim er er skapandi og listræn hugsun talin vera lykillinn að lausnum á margvíslegum verkefnum dagsins. Það er ekki nógu vel búið að listnámi ungs fólks hér á landi. Myndlistaskólinn í Reykjavík, sem er 75 ára, eins og fyrr sagði, hefur um langt árabil notið viðurkenningar í samfélaginu og á hann hafa hlaðist verkefni og skyldur í samræmi við það. En framlög til skólans hafa ekki hækkað að sama skapi í mörg ár. Þau hafa staðið í stað frá því í hruninu. Það má segja að Myndlistaskólinn í Reykjavík hafi verið skilinn eftir í hruninu Einstrengingslegar túlkanir á reglum EES, um opinber útboð, hafa orðið til þess að skólinn virðist eiga á hættu að þau framlög sem hann þó nýtur verði boðin út ef ekki hreinlega á Evrópska efnahagssvæðinu þá a.m.k. hér á landi. Samt gekk í desember síðastliðnum dómur EFTA-dómstólsins í máli Hraðbrautar gegn mennta- og menningarmálaráðuneytinu um að menntun á framhaldsskólastigi, sem veitt er samkvæmt innlendu menntakerfi, teljist ekki þjónusta í skilningi EES-samningsins og samningar um menntun séu því ekki opinberir þjónustusamningar. Ég spyr hæstv. ráðherra

allt þetta kjörtímabil. Við höfum séð aukningu á framhaldsskólastiginu og háskólastiginu. Við höfum séð aukningu varðandi rannsóknir og þróun og höfum lagt mikið á okkur til að tryggja að hér sé hágæðamenntun alls staðar í landinu.

það að fatlaðir einstaklingar geti komið inn í skólann, og höfum verið að efla hann eins og við mögulega getum. Við höfum auðvitað alltaf til skoðunar þegar við erum að skoða næstu fjárlög þeim fjárveitingum er háttað. En ég vil bara ítreka við hv. þingmann að við höfum lagt mikla áherslu á menntun og menningu í gegnum alla farsóttina, haldið þeirri áherslu gangandi eins og við mögulega getum og við munum halda áfram að sinna sinna menntun á framhaldsskólastiginu og auka við hana. Virðulegi forseti. Ríkisstjórnin hefur lagt mikla áherslu á menntun og menningu, ekki ætla ég að rengja það. En samt sem áður er það nú svo að ríkið rekur ekki skóla sem er sambærilegur við Myndlistaskólann í Reykjavík. Myndlistaskólinn í Reykjavík sinnir ákveðnum verkefnum og ákveðnum skyldum. Hann fyllir sem sé upp í ákveðið gat, má segja, sem ríkið sinnir ekki. Meðal annars sinnir þessi skóli undirbúningi fyrir listnám í Listaháskólanum.

Eins og ég hef reifað hér þá höfum við verið að auka fjármuni til framhaldsskólastigsins. Við höfum séð mikla aðsókn í allt sem tengist verklegu námi og við vorum að samþykkja lög um aðgengi að háskólastiginu. Hvað er ég að segja með þessu svari? Jú, að sjálfsögðu erum við að leggja áherslu á listnám. Við höfum verið í góðum viðræðum við Myndlistaskólann í Reykjavík og við höfum fullan hug á því að styðja frekar við menntun í landinu. Við erum mjög stolt af framhaldsskólastiginu okkar, hvernig það hefur allt gengið. Við sjáum að bæði skólastjórnendur og kennarar hafa náð vel utan um stöðuna. Við munum halda áfram að leggja áherslu á allt listnám eins og við höfum verið að gera.

Hefur það einhver áhrif á þessa vinnu varðandi þetta samkomulag? Nú segja okkar virtustu jarðvísindamenn að jarðhræringar á Reykjanesi geti staðið yfir næstu 200–300 árin miðað við reynsluna fyrir 800–1.100 árum.

Þessi flugstöð er náttúrlega þjóðarskömm, við sjáum það öll, hrein þjóðarskömm eins og hún er í dag.

Varðandi þessa vinnu sem tengist Reykjavíkurflugvelli, skoðanir á hugsanlegum öðrum flugvelli og þá sérstaklega í Hvassahrauni,

Reykjavíkurflugvöllur verði í óbreyttri mynd og að hann megi ekki skerða, það þarf að tryggja það, þangað til að annar betri eða jafn góður völlur finnst annars staðar. Hluti af því verkefni var að skoða Hvassahraun. Við eigum von á áhættumati, vonandi gengur það eftir í lok þessa árs. Það er vissulega talsvert að gera hjá Veðurstofu Íslands sem búið var að gera samning við um að endurmeta þá áhættu.

við m.a. Icelandair um kaup á þeim tækjum og restum sem þar eru í því skyni að geta farið í þetta verkefni. Það er í ákveðnu ferli og ég vona að það geti komið einhverjar fréttir af því fljótlega.

Þá hvarf úr kerfinu einn milljarður á ári til fjárfestinga í flugvallakerfi landsins og þá sérstaklega til alþjóðaflugvallakerfisins.